Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, za europske integracije, za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, razlog donošenja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju je potpuno usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja osiguranja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno direktivama Europske unije i to Direktivom 68. iz 2005. koja uređuje područje reosiguranja, Direktivom 83. iz 2002. koja uređuje životno osiguranje te Direktivom 78. iz '98. godine koja uređuje dodatni nadzor nad društvima za osiguranje, odnosno reosiguranje. Osim usklađivanja s pravnom stečevinom, usklađuje se izričaj sa Zakonom o tržištu kapitala te se ispravljaju i nomotehnički dorađuju pojedine odredbe važećeg zakona radi jasnoće izričaja, lakše primjene normi i pravne sigurnosti. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona osiguranju preciznije se nego je to u važećem zakonu, a sukladno navedenim direktivama uređuje društvo za reosiguranje, društvo za posredovanje, odnosno društvo za zastupanje osiguranju i reosiguranju, zastupnike u osiguranju, odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju, nadzor nad grupom, nadležnost nadzornih tijela država članica kao i Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija u obavljanju nadzora grupe, razmjena informacija i podataka između nadzornih tijela te pojmovi države članice, podružnice, države članice preuzimanja obveze pokrivanja rizika te države članice pružanja usluge. Također ovim se izmjenama i dopunama usklađuje iznos minimalnog temeljnog kapitala društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, odnosno jamstvenog kapitala sukladno odluci a koji će vrijediti naravno od dana prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju sa 15 milijuna na 17,5 za društva za osiguranje koje obavljaju pojedine vrste neživotnih osiguranja, odnosno sa 22,5 na 26,25 milijuna, 26 milijuna 250 tisuća kuna za društva za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja i svih vrsta neživotnih osiguranja te za društva koja obavljaju poslove životnih osiguranja kao i za društva za reosiguranja. Ovim izmjenama i dopunama važećeg zakona u potpunosti, ponavljam još jedanput, se usklađuje zakonodavstvo s pravnom stečevinom, čime se ispunjava i jedno od mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 9 – Financijske usluge. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Europske integracije? Financije i državni proračun? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, gospođe i gospodo zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Razlog donošenja ovoga zakona je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja osiguranja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno sa direktivama Europske unije, čime se ispunjava jedno od mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 9 – Financijske usluge. Predloženim se izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju usklađuju odredbe koje uređuju društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, odnosno u reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, zastupnike u osiguranju, odnosno posrednike u osiguranju i reosiguranju, nadzor nad grupom te se preciznije uređuje nadležnost nadzornih tijela država članica kao i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u obavljanju nadzora grupe te razmjene informacije i podataka između nadzornih tijela. Prije svega, ovim je zakonom propisana obveza usklađivanja temeljnog kapitala društava za osiguranja od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji s izmjenama indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje EUROSTAT ukoliko je porast ovog indeksa veći od 5%. Danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, temeljni kapital osiguravajućeg društva ne smije biti manji od 17,5 milijuna kuna za osiguravajuća društva koja obavljaju poslove samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja, 26 milijuna 250 tisuća ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja i 26 milijuna 250 tisuća kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja. Danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti biti manji od 26 milijuna 500 tisuća kuna. Isto tako, propisuje se i obveza iznosa minimalnog temeljnog kapitala društva za reosiguranje do dana pristupanja u Taj iznos ne smije biti manji od 22,5 milijuna kuna i ne smije potjecati iz zajmova ili kredita ni biti opterećen na bilo koji drugi način. Ovim se zakonom isto tako podrobnije propisuju nadzor nad financijskim poslovanjem društva za osiguranje, odnosno podružnice društva za osiguranje, ovlasti države članice u provođenju financijskog poslovanja, kao i obujam nadzora financijskog poslovanja. Tako je nadzor nad financijskim poslovanjem osiguravajućeg društva, uključujući i poslovanje koje provodi ili u podružnici ili temeljem slobode pružanja usluga u isključivoj nadležnosti matične državne članice. Mjere nadzora nad društvom za osiguranje prema ovom zakonu jesu rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, određivanje dodatnih mjera, oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, imenovanje posebne uprave, podnošenje optužnog prijedloga, odnosno izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka. Ukoliko nadzorno tijelo, odnosno HANFA osiguravajućem društvu, odnosno društvu za reosiguranje oduzme dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, o tome mora obavijestiti nadležno nadzorno tijelo država članica, pružanje pružanje usluga, odnosno država članica preuzimanja obveze. Nadzor financijskog poslovanja uključuje provjeru cjelokupnog poslovanja osiguravajućeg društva, njegove solventnosti, formiranja tehničkih pričuva, formiranja matematičke pričuve, imovine za pokriće tehničkih pričuva i matematičke pričuve prema pravilima i praksi matične države članice. U slučaju kada je financijska situacija osiguravajućeg društva ugrožena, nadzorno tijelo može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom. podrobnije propisana nadležnost nadzora nad grupom osiguravatelja čiji se subjekti nalaze u Republici Hrvatskoj, državi članici ili stranoj zemlji sa sjedištem u Hrvatskoj, uz istovremeno razdvajanje uloge nadzornog tijela i nadležnog nadzornog tijela države članice. Također se propisuje da provođenje dodatnog nadzora od strane nadležnog nadzornog tijela ne znači da postoji obveza provođenja nadzora nad osiguravajućim društvom iz strane zemlje. I na kraju, naravno predviđene su i novčane kazne u iznosu od 5 do 25 tisuća kuna za prekršaje koje počine posrednici u osiguranju i reosiguranju. Slijedom navedenoga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo na početku moram reći da je ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona eklatantan primjer kako se u ovom Saboru donose zakoni. Druge izmjene o istom zakonu uz zakon koji je …/Govornik se ne razumije./… od 2005. godine u 4 godine. Znači tri zakonska prijedloga u 4 godine i uvijek uz isto objašnjenje da se usklađuje sa direktivama Znači triput je ovdje u ovom Saboru došao Zakon o osiguranju i triput imamo isto objašnjenje da se usklađuje sa direktivama iz Europske unije. No međutim direktive u Europskoj uniji Dakle one su starije i od Zakona o osiguranju i od dvije izmjene i dopuna o osiguranju koje su došle u međuvremenu. A kakav značaj imaju društvo za osiguranju na hrvatski financijski sektor govori samo taj podatak da u njima radi preko 10 tisuća ljudi, preko 10 tisuća ljudi je zaposleno, postoji 29, ali ono što je izrazito bitno je da je sklopljeno preko 8 milijona polica i sa ukupnom premijom blizu 10 milijardi kuna. 10 milijardi kuna je velik novac za hrvatski financijski sustav i stoga je i reguliranje ovog pitanja izrazito bitno i izrazito važno. Ja ću vas podsjetiti da je 2005. prvo donesen ovaj okvir kroz Zakon o osiguranju i obveznim osiguranjima u prometu i to po hitnom postupku i to bez ozbiljne stručne rasprave, mada su se tome predstavnici struke itekako itekako protivili, a sve se opravdavalo kao što sam i prije rekao kroz obvezu prilagodbe zakona pravno stečeno Europskoj uniji, odnosno EU zakonodavstva. No međutim, nakon tri godine 2008. dolaze izmjene i dopune tog zakona koji se mijenja u 158 od 306 članaka. Znači mijenja se u preko 50% članaka samo nakon tri godine, isto pod izlikom da usklađujemo to sa zakonodavstvom Europske unije. E sad, pitam ja vas, tada je Hrvatska gospodarska komora i uputila jedan prijedlog da se donese kompletan novi zakon, jer ako mijenjamo zakon u preko 50% članaka onda i nema logike da se zovu izmjene i dopune zakona, nego da idemo u formiranje novog Zakona o osiguranju što bi tad i za ono vrijeme bilo puno prihvatljivije. HANFA kao regulator koji je mlad regulator i još se uči poslu, no međutim sve ono što se događa a vezano je za nedepozitne financijske institucije govori da i HANFA itekako još uvijek debelo kaska za regulatorima kao što je npr HNB i taj trend se definitivno nastavlja, pa i kroz ove prijedloge unazad zadnjih par godina. Tada je naglasila HANFA da je primila upravo od strukovnih udruga, od relevantnih predstavnika struke tokom ove tri godine od prvog zakona razne primjedbe i da je u to ugradila postojeće izmjene i dopune zakona. No međutim, neki osiguravatelji kažu da oni nisu sudjelovali u izmjenama i dopunama zakona i imali su samo 24 sata poslati primjedbe. Dakle očito je netko mogao sugerirati i sudjelovati, a za nekog drugog je to bilo lišeno. Ono što se kasnije dogodilo je da se unatoč tim prijedlozima koji su stigli unutar 24 sata nije ništa promijenilo, a to se objašnjavalo zbog toga jer smo u petoj brzini i moramo što prije uskladiti naše zakonodavstvo sa Europskom unijom. Eto vidite danas ipak stvari drugačije stoje, zato i ovdje imamo već treće treće izmjene i dopune Zakona o osiguranju. I bez obzira što su u pojedinim dijelovima stvari koje treba napraviti u smislu ovog zakona nužne, pogotovo sa stajališta europskog zakonodavstva, mi ne možemo sudjelovati u ovakvom cirkusu i tri puta u 4 godine donositi isti zakon. To jednostavno nema smisla i tu našu podršku nemate. Jedan bitan podatak koji dovoljno govori o sustavu osiguranja reći ću vam kroz slijedeću rečenicu. Njemačka je novi Zakon o osiguranju donijela 2007. godine koji je stupio 1.1.2008. na snagu, a njime je zamijenjen zakon koji je vrijedio od 1908. godine, dakle punih 100 godina je vrijedio Zakon o osiguranju u Njemačkoj, a mi velim u 4 godine taj zakon mijenjamo tri puta. Osim toga kako se neusklađenost, odnosno usklađenost koristi za različite dnevne tako treba napomenuti da je npr. obveza koja je u našem zakonu propisana, a ulaganja u državne vrijednosne papire to Europska unija ne predviđa, ona ne preferira nikakav vid ulaganja u državne vrijednosne papire. Znači to je priča koja vrijedi još iz direktive 83 iz 2002. godine i to je zapravo primjer kako se i kroz osiguravateljsku industriju država intervenira tako da ju se može jeftinije kreditirati. No međutim, ono što tu treba napomenuti i što je osobito bitno je da ulaskom Hrvatske u Europsku uniju presušuje taj izvor financiranja. Presušuje. Jednostavno ga neće biti zato jer će liberalizacija, pogotovo ulaganja u dužničke vrijednosne instrumente biti takva da više ne morate imati propis minimalnih ulaganja u državne vrijednosne papire. I mi zapravo se opet kao i u ovom prethodnom Zakonu o poljoprivredi učimo ovisnosti, učimo sve još o ovisnosti o državnim potporama, sve većoj ovisnosti o zakonima na koje samo država može utjecati da bi se jeftinije kreditirala, umjesto da se ide u smjeru da se to vrelo polako isušuje, odnosno da se ide u smjeru sve veće konkurentnosti, odnosno sve manje ovisnosti o državnim potporama i o jeftinom kreditiranju, a vezano je za institucionalne investitore. Znači primjenjuje se liberalizacija, odnosno primjenjuje se odredba pojedina usklađivanja kad nam to paše, a kad nam ne paše opet s druge strane onda imamo stavku da će se to regulirati danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju i to je ono što nije dobro. Isto tako kad govorimo o osiguranju onda treba reći da je 1. siječnja 2006. postojala i obveza, znači zakonska obveza tim zakonom uvođena je samo liberalizacije sustava pogotovo u zoni i dijelu auto osiguranja, znači osiguranja od auto odgovornosti. No da se ta odredba do danas nije primijenila. Što to znači? To znači da regulator štopa. Regulator u tom dijelu ne provodi zakon. Zašto? Zato jer potpuna liberalizacija znači potpunu tržišnu konkurenciju, znači i niže cijene, znači da bi se pojedini tržišni udjeli, pogotovo najvećih osiguravatelja, a jedan od najvećih je u vlasništvu države smanjili. I ta priča i takav princip i ponašanja se od strane regulatora štiti. No međutim, kao što sam upozorio kada sam pričao o vrijednosnim papirima i ulaganju u vrijednosne papire, taj princip se neće moći dugo štiti. I opet se susrećemo s tim da imamo sve više ovisnički odnos o državi koji je dugoročno neodrživ, a postat će apsolutno neodrživ danom ulaska Hrvatske u I ono što još treba dodati je da upravo zbog toga što je cijeli sustav osiguranja, pogotovo osjetljiv i veliki sustav koji utječe itekako na hrvatsku financijsku sliku i zbog toga što su ovo već treće izmjene ili treći zakon koji dolazi unutar 4 godine, klub SDP-a ne može podržati takav rusvaj 'jel držimo da to jednostavno nije način kako se donose zakoni u ovom Visokom domu. Da se donose 3 puta u 4 godine izmjene i dopune, da se uvijek donose s istim obrazloženjem, znači obrazloženjem pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i da se uvije donose po po hitnom postupku. To jednostavno nije način i zbog toga taj zakon ne možemo podržati. Hvala vam lijepa.

od ponavljanja donošenja loših zakona. Tu bi vrstu osiguranja trebalo uvesti, jer kao što reče kolega Bernardić, u 4 godine 3 puta dolaziti s izmjenama i dopunama zakona sa istim obrazloženjem da se usklađujemo sa pravnim stečevinama Europske unije. To je naprosto jedan dokaz neodgovornog ponašanja državne uprave. Oprostite gospodine državni tajniče, ali čini mi se da ovaj certifikat koji uvijek imamo uz P.Z.E. koji ste lani vi također potpisali. Dakle, vaši suradnici su vam na potpis 2. lipnja 2009. jednako kao i prošle godine donijeli izjavu kojom ste zajedno s kolegom iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija svojim potpisom i pečatom jamčili da je ovaj tekst konačno usklađen sa propisima Europske unije. Naravno može se dogoditi da ga svake godine usklađujemo ali preduvjet za to su novi propisi Ako pogledamo na što se pozivamo pa ćemo tu vidjeti da je posljednji akt Europske unije koji je donesen kojega bi trebalo dakle poštivati u našim aktima, donesen 2005. godine. Dakle već 4 godine pravna regulativa Europske unije vrlo je poznata, stabilna, definirana, a netko od službenika u Ministarstvu financija ne zna očito čitati te propise. Tako da mi ponovno godinu dana nakon zadnje intervencije moramo sa 147. članaka intervenirati u zakon koji ima 305. članaka. To znači da se praktički svaki drugi članak mijenja. Ajde da je 1, 2, 3 ili 5 jer je netko nešto krivo preveo, krivo razumio, pa su ga iz Europske komisije za uši priveli nazad u Zagreb i rekli dobro pročitajte što tamo piše. Ali 147 članaka od kojih najmanje 145 govori o konkretnim izmjenama, gdje u najmanje pola slučajeva ne radi se o nomotehničkim promjenama nego o dodatnom pojašnjenju, redefiniciji ili o novim rješenjima. Ako je točno da sat rada Hrvatskoga sabora košta 35 tisuća, jeli moguće gospodine državni tajniče da upitate za junačko zdravlje državne službenike koji su radili na pripremi ovog zakona i da ih upozorite da su ovoj državi nanijeli štetu i to na način da su morali ove godine dodatne sate da bi priredili ovaj dokument i da su nas natjerali da izgubimo najmanje sat ili dva. Dakle ovdje 70 tisuća kuna. Hoće li ijedan od tih državnih službenika osjetiti na svojoj plaći 1, 5, 7 ili 10% da se ovakve stvari ne bi više ponavljale. Ispadamo smiješni, ispadamo neozbiljni. Jer ako ijedna od dvije varijante točna, a prva je da nismo dobro pročitali što je pisalo u pravnoj stečevini, da nismo dobro razumjeli kada smo razgovarali sa ljudima iz Europske komisije. A druga je da smo mi sve to dobro pročitali, dobro razumjeli ali smo htjeli izvrdati, onda je jedna i druga katastrofalna. Po naš kredibilitet po našu sposobnost i učinkovitost rada naše državne uprave. Naravno da Zakon o osiguranju mora preuzeti sve one oblike i forme i sadržajna rješenja koja vrijede u pravnom okviru Europske unije. U protivnom ne možemo govoriti o efikasnom osiguranju izvan granica Republike Hrvatske. Dakle, ne možemo govoriti o zaštiti prava osiguranika naših osiguravajućih društava. Odnosno reciprocitetu, odnosno o pravima europskih državljana u Republici Hrvatskoj. I to je jasno kao dan. I konsenzus koji je stvoren u ovome Parlamentu da se podržavaju svi zakoni kojima se usklađuje naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom, nije uopće sporan. Ali ovdje se govori o nečemu drugome. A to je o tome koliko ćemo puta morati dobivati ovakve zakona ponovno na stol? I tko nam garantira da već sljedeće godine s potpisom istih ljudi opet nećemo dobiti tekst s ovakvim certifikatom, da je sada konačno riječ o usklađenju sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, o tome se radi. Možemo li dakle početi se ponašati efikasno i odgovorno? Jer dok se 3 puta rade izmjene i dopune jednog jedinog zakonskog akta, mogla su se napraviti izmjene i dopune triju zakonskih akata. I tu leži odgovor na pitanje zašto Republika Hrvatska nije dostatnom odgovarajućom brzinom odgovorila na potrebe usklađenja s pravnom stečevinom. Pa naravno kad se bavimo jednom te istom stvari po tri, četiri ili pet puta da nemamo vremena raditi druge zakone. I nije nam uvijek kriv netko drugi. Ovo je zorni dokaz da krivice ima i na nama i to dosta, jer ako 2008. godine nismo znali da najmanje 50 članaka Zakona o osiguranju treba sadržajno promijeniti, najmanje 140, odnosno najmanje 90 još članaka nomotehnički uskladiti. Šta znači nomotehničko usklađenje? Doslovno prevođenje adekvatnih pravnih termina koji važe u Europskoj uniji, pa to smo valjda savladali. Valjda je prije procesa usklađenja netko definirao pravne termine i definicije koje se obuhvaćaju našim zakonskim propisima. Pa nije valjda da se svaki put za svaki zakon vraćamo na početak i da svaki put za svaki zakon provjeravamo termine u Bruxellesu. Sigurno je da postoje teškoće i da Vlada nije u stanju naći dovoljan broj stručnjaka i da se ne može osloniti na dovoljan broj stručnih ljudi u ministarstvima koji bi ovakve stvari radili s puno manje grešaka, ali postavlja se pitanje koliko se trudimo a mi znamo vrlo dobro koliko je novih ljudi zaposleno u državnoj upravi u posljednjih šest godina. Usporedimo brojke. Pa nisu zaposleni samo ljudi koji rade neke druge poslove nego prije svega nam se govori da moramo ekipirati službe u ministarstvima koje se bave usklađenjem. Ako je to tako onda se postavlja pitanje koga smo primili na posao. Da li je itko ikad odgovarao jednim jedinim postotkom na svojoj plaći za ovakve stvari? Gubimo vrijeme, ti ljudi ostaju duže raditi vjerojatno a učinci su slabi. Kredibilitet Ministarstva financija je ovdje posrijedi. Ministarstvo financija je na sebe preuzelo ogromnu zadaću, ogroman teret jer jedan od najkompliciranijih dijelova zakonodavstva ima na svojim leđima kad se govori o usklađenju i to je jedna od najosjetljivijih stvari. Ali zaboga, pa Ministarstvo financija ima najveći broj stručnih ljudi, najveći broj uprava, ravnatelja uprava, svih onih bivših pomoćnika ministara. Zato nas ljudi što se dovodimo u ovakvu poziciju da moramo trošiti vrijeme na nešto što smo trebali već naprosto konzumirati u ovome parlamentu. Naravno da meritum ostaje nesporan ali ako ono što smo lani govorili nije bilo dovoljno upozorenje ne znam što jest, obzirom na to da imamo Vladu u ostavci i da Vlada sada ovoga časa više ne može Hrvatskome saboru upućivati nijedan jedini akt sada imate vremena ovakve stvari još jednom pogledati i ono što je u predvorju Hrvatskoga sabora, što čeka slanje na sjednicu Vlade iz ministarstava sad sjednite još jednom, dobro pregledajte da se ne bi dogodilo da se dva puta moraju zakoni pisati. Sad niste u strci i frci. Imate barem deset, petnaest dana da pregledate sve papire još jednom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I pojedinačno imamo jednu raspravu. Uvaženi zastupnik Ante Kulušić. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o osiguranju je bitan za svakog pojedinca jer uređuje područje zaštite njegova života i imovine od posljedica štetnog događaja. Zato je važno u izradi zakona i svih njegovih izmjena i dopuna pristupiti sa posebnom pažnjom. Čuli smo iz uvodnog izlaganja da je donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o osiguranju neophodno zbog usklađenja sa Zakonom o tržištu kapitala i usklađenju sa direktivom Uz navedena usklađivanja važno je što zakon ovim izmjenama i dopunama dobiva na kvaliteti, jasnoći i preciznosti pojedinih odredbi kojima se uređuju društva za osiguranje, društva za posredovanje odnosno društva za zastupanje u osiguranju i reosiguranju, zastupnici u osiguranju odnosno posrednici u osiguranju i reosiguranju. Zatim, nadzor nad grupom i nadležnost nadzornih tijela država članica kao i Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija u obavljanju nadzora grupe. Tako se detaljnije uređuje pitanje nadzora te se izmjenama članka 79. preciznije definira nadzor financijskog poslovanja koje uključuje provjeru cjelokupnog poslovanja društva za osiguranje, solventnost i formiranje tehničkih pričuva, formiranje matematičke pričuve, imovine za pokriće tehničkih pričuva i matematičke pričuve. Mjere nadzora nad društvom za osiguranje se isto tako preciznije utvrđuju izmjenom članka 159. te se definiraju kao rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, oduzimanja dozvole, imenovanje posebne uprave, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka. Izmjenama i dopunama članka 19. usklađuje se iznos minimalnog temeljnog kapitala društva za osiguranje i društva za reosiguranje te se od trenutka članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji minimalni temeljni kapital povećava sa 15 milijuna kuna na 17,5 milijuna kuna za društva društva za osiguranje koja obavljaju pojedine vrste neživotnih osiguranje te sa 22,5 milijuna kuna na 26 milijuna i 250 tisuća kuna za društva za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja i svih vrsta neživotnih osiguranja te za društva koja obavljaju poslove životnih osiguranja kao i za društva za reosiguranje. S obzirom na sve navedeno i osobito na činjenicu da ove izmjene i dopune pridonose jasnoći kvalitete Zakona o osiguranju te na vrijeme uvode tržište osiguratelja u okruženje i uvjete koje će trebati ispuniti danom ulaska RH u Europsku uniju prijedlog u potpunosti podržavam. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.